ima Maja Videnović, a neka se pripremi Aleksandar Martinović. Poštovana predsednice, poštovani predstavnici Držanog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, dobrodošli u parlament.Danas imamo izuzetno važnu temu koja je na dnevnom redu o kojoj bi trebalo da razgovaramo i danas zapravo govorimo o stabilnosti društva, o pitanju pravde, vladavine prava, pravne sigurnosti, to bi sve nas, kao odgovorne ljude, trebalo posebno da interesuje. Pitanje osećaja dostupnosti pravde koje opterećuje svaku našu građanku i građanina možda je najvažnije pitanje o kojem bi mi trebalo da razgovaramo. A ko je, ako ne parlament, mesto da o tome povedemo razgovor?Izbor sudija i tužilaca, u tom smislu, tema su o kojoj odgovorni ljudi moraju da govore u širem kontekstu od samih biografija koje smo danas imali prilike da slušamo, koje su pred nama i prostim uvidom u njih možemo da se informišemo. Širi kontekst od toga zaslužuje našu pažnju i mislim da je to tema o kojoj bi danas trebalo da se razgovara. A taj kontekst koji opterećuje naše društvo je, nažalost, alarmantan. To ne govorim ja, to govori sama struka, to su izveštaji koji su na našem Odboru za pravosuđe u prethodnom mandatu i u prethodnim godinama bili razmatrani. To je, na kraju krajeva, i izveštaj o napretku Evropske komisije za 2015. godinu, gde oni posebno analizirajući poglavlja 23. i 24, a to je, podsećam vas, kao što je moja koleginica Gordana Čomić signalizirala, najvažniji proces koji je pred svima nama, to je pitanje pravosuđa, pravosuđa, ljudskih prava, sloboda i bezbednosti.Oni u izveštaju o napretku kažu da je zabrinjavajuće niska ocena data što se tiče oblasti pravosuđa, sa tri stvari koje su apostrofirali, a koje smatram da su kontekst o kojem bi mi danas trebalo da razgovaramo, kada govorimo o kandidatima za izbor sudija i za javne tužioce. Oni, dakle, kažu, citiram, da nezavisnost sudija i javnih tužilaca nije obezbeđena u praksi zato što postoji prostor za politički uticaj na regrutovanje i izbor sudija i javnih tužilaca, da je pravosuđe sporo, čemu smo svi svedoci i znamo, a broj nerešenih predmeta je značajan, a to je najvažnija stvar kada imamo one ocene građana o dostupnosti pravde i nešto što njih najviše opterećuje, kao i da česte promene zakonodavstva i nedovoljna obuka čine pravno okruženje neizvesnim.Nadalje, komisije kaže se da predstavnici vlasti i dalje javno komentarišu suđenja i istrage koje su u toku, što predstavlja i potcenjivanje i umanjivanje nezavisnosti pravosuđa, iako zakoni i drugi propisi predviđaju dodelu predmeta slučajem, slučajna raspodela predmeta se ne sprovodi. Uvek izuzeci od tog pravila su česti, a to je posebno problem sa kojim se suočava javno tužilaštvo. Važnije od zabrinutosti Evropske komisije, a što stoji decidno u ovom izveštaju, je zabrinutost koju osećaju građani, zabrinutost koju sam sigurna osećate vi, kao predstavnici tužilaštva i sudstva.Kada govorimo o nedopustivo sporim postupcima, to su problemi koje vi, gospodo, iz tužilaštva najbolje znate. Ja ću samo da se osvrnem na nekoliko stvari. Od uvođenja novog Zakonika o krivičnom postupku imamo tužilačku istragu, imamo činjenicu da danas tužilac ima jedan radni dan u svojoj radnoj nedelji za posao za koji je istražni sudija imao pet radnih dana. Posledično građani trpe, posledično svi procesi i svi postupci traju duže.Imamo da imamo u tužilaštvima manjak daktilografa i upisničara, problem je što to takođe dodatno usporava proces, što opet za posledicu ima činjenicu da to trpe građani. Imamo manjak daktilografa i upisničara, trpi pravda građana, taj njihov neki slučaj, za njih jedina pravda, jedina borba koju oni imaju. A zbog čega imamo manjak? Zbog toga što imamo zabranu zapošljavanja, koja se, nažalost, ne primenjuje, a toga smo svedoci svakog dana. Moje kolege su govorile o istoriji vaše borbe za nezavisnost, za samostalnost, za očuvanje profesije i na tom putu te borbe imate svu našu podršku, od toga da vas je birala jedna partija, pa jedna stranka, pa jedna grana vlasti, to je sada vaša borba, apsolutnu podršku imate u tome. Izazovi sa kojima se vi suočavate u tom procesu su veliki i tu sada je i do vas da ti procesi budu nesporni.S tim uvezi najblaže rečeno, kada govorimo o izboru tužilaštva, prevashodnom zamenika javnih tužilaca izaziva nelagodu činjenica da taj postupak izbora ipak nije bio transparentan. Činjenica da kandidati koji nisu prošlo nemaju javnu rang listu, da nemaju informaciju o tome koliko je njihovo krajnje bodovanje, da nemaju rang listu, da nemaju ni mogućnost da se informišu, niti su dobili obrazloženje da nisu prošli, niti postoji mogućnost da oni prigovore na postupak i na rang listu koja je doneta.Verujem da su to stvari koje opterećuju taj proces. To su stvari koje izazivaju ozbiljnu sumnju, za koju sam sigurna da nije u vašem interesu, ali mene kao odgovornu poslanicu onemogućavaju u tome, da ja ove ljude podržim nezavisno od vaših biografija, prosto sam postupak izbora izaziva sumnju koja onemogućava da se tako nešto podrži.Danas podrži.Danas smo u diskusiji i juče, kada su ovlašćeni predstavnici govorili imali jedno neverovatno nerazumevanje naše uloge, a važnije od naše uloge, govorim o našoj obavezi, kao narodnih poslanika i kao odgovornih ljudi. Ne moram da vas podsećam koleginice i kolege na Ustav, lako vam je dostupno i jasno stoji da je tužilaštvo samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjenih dela, preduzima radnje za zaštitu zakonitosti i važnije od toga, da i tužioci i zamenici tužioca za svoj rad i za rad tužilaštvo odgovaraju neposrednom višem i odgovaraju Narodnoj skupštini. Da je ovo apsolutno prostor za dijalog da razgovaramo o svim problemima sa kojima se danas pravosuđe i sudstvo i tužilaštvo suočava.Kada govorimo o nekoliko problema, ja ću samo stavljajući prostor i mojim kolegama da se osvrnem na tri najznačajnija koji ne opterećuju samo vas, koji opterećuju našu državu, koji opterećuju vladavinu prava, koji opterećuju svakog građanina i građanku, a to su problemi zastarelosti. Problem koji na žalost nekoliko godina više nego primera, a to curenje informacija iz istrage i pritvora. To su podaci koji su spomenuti ne samo o izveštaju o napretku Evropske komisije, svega smo svedoci. To je kršenje pretpostavke nevinosti koja takođe, spada u ono o čemu bi danas trebalo da govorimo.Kada govorimo o curenju podataka o ličnosti i kršenju prezunkcije nevinosti, koja na žalost postala praksa, a mi tu govorimo o nekoliko problema sa kojima se mi kao društvo Prvi od tih problema, je da određene ličnosti proglašava krivom pre nego što je postupak započeo. Da je to najgrublje i najbrutalnije kršenje pretpostavki nevinosti, da sa druge strane taj medijski linč protiv koga određeno lice, protiv koga se vodi medijska hajka prolazi, predstavlja i svojevrsan pritisak i na tužilaštvo i na sudu. U takvoj atmosferi organizovane kompanije, brutalno kršenje pretpostavke nevinosti, jako malo prostora ostaje za nezavistan postupak.Kada govorimo o curenju informacija iz istrage i iz pritvora, to je nešto na šta država, nažalost i tužilaštvo ne reaguje više godina. Po pravilu informacije iz pritvora i istrage se pojavljuju, po pravilu, u istim medijima, ljudi se proglašavaju krivim pre nego što su postupci okončani. Kada se eventualno donesu pravosnažne presude, oslobađajuće, tako nešto ne postoji prostor da se vidi.Ono što je, nažalost, simbol udara na pravnu državu i na vladavinu prava je skandal koji se desio u izbornoj noći 24. aprila ove godine, kada je pod okriljem noći i organizovana grupa bandita sa fantomkama srušila deo centra Beograda. Mnogo arlamantije od toga, da imamo nedopustivo, a ja znam da vi to dobro znate i da delite to mišljenje, ne samnom, nego sa svim građanima ove zemlje, nedopustivo je ćutanje države od šest meseci, nedopustivo je ćutanje tužilaštva o tome šta se desilo. I, da li je moguće da nemamo odgovor na to da neko u sred noći ruši deo grada, da nema odgovornog to je, da niko ne reaguje na pozive građana koji zovu policiju, da niko ne odgovara na pozive i na pomoć. ćutanje države, kakvu poruku građani dobijaju kada zbog takvog skandala, koji predstavlja zapravo oguljeni udar na pravnu državu, nema odgovora, kako običan građanin može da se oseća zaštićeno i šta on može da očekuje kada ovako oguljen primer ne dobije odgovor.Da privedem kraju od izabranih sudija tužilaca za koje zbog sumnju postupak i zbog svega ovoga što sam govorila, lično ne mogu da glasam, ali bez obzira na to uz potpunu izvesnost da će oni biti izabrani, želim im svu sreću u radu. Želim da budu čuvari pravde, ustavnog poretka, da budu hrabri, da budu istrajni u odbrani nezavisnosti svoje institucije i da budu istrajni u odabrani nezavisnosti svoje vam. Nadam se da prezunkcija nevinosti važi za sve u državi. Hvala vam, složili smo se.Poštovani narodni poslanici, saglasno 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, kako sam juče i najavila.Reč ima Aleksandar Martinović, a neka se pripremi Jasmina Nikolić. Dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SNS će, kao i na Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu da glasa za sve kandidate koji su predloženi za za zamenike, odnosno za zamenika javnog tužioca i za sve kandidate koji su predloženi od strane Visokog saveta sudstva za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, a zbog građana Srbije koji možda prate ovaj prenos, želim da kažem i to da ćemo glasati, naravno, i za sve druge predloge koji su danas na dnevnom redu, a kojima još nije bilo reči, a to je predlozi odluka koji se tiču izmena u radnim telima Narodne skupštine Republike Srbije.Obično se u javnosti stvar utisak da su institucije, kao što je Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca puke produžene ruke vlasti ili najveće političke stranke. Želim da kažem da to naprosto nije tačno

pitanje je upućeno predstavnicima Državnog veća tužilaca. Zanimalo bi me zašto je Državno veće tužilaca predložilo gospodina Lazara Lazovića, sudijskog pomoćnika za zamenika javnog tužioca za Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a ne neke druge kandidate iz reda tužilačkih pomoćnika koji su imali bolju ocenu na ispitu za proveru stručnosti i osposobljenosti?Takođe želim da pitam, predstavnika Visokog saveta sudstva kada će biti donet pravilnik o kriterijumima i merilima za izbor sudija, imajući u vidu činjenicu da je Narodna skupština još u decembru prošle godine usvojila izmene Zakona o sudijama, da su tim izmenama zakona predviđena obaveza ispitivanja kandidata i te odredbe se primenjuju od 1. septembra 2016. godine, a Pravilnik još uvek nije usvojen? Očekujem da mi predstavnici Državnog veća tužilaštva i predstavnici Visokog saveta sudstva na ova dva, veoma ozbiljna pitanja odgovore.Danas je bilo reči o mnogim temama koje nisu neposredno vezane za sam izbor zamenika javnog tužioca i za sam izbor sudija i na neki način je to razumljivo i logično. Da li postoji u svetu pravosuđe, kada kažem pravosuđe, onda mislim i na sudove i na javna tužilaštva, koju su baš svima po volji i da li postoji igde idealan pravosudni sistem. Naravno da ne postoji. Mi težimo da naš pravosudni sistem bude bolji nego što je danas, a pogotovo bolji nego što je bio pre nekoliko godina.Što

svrhu pooštravanje borbe protiv kriminala i korupcije u svim sferama društvenog života.Ono što je važno da se kaže, to je da postoje mnogi slučajevi iz naše društvene stvarnosti koji nisu dobili svoj sudski epilog. Neki koji su vodili ovu državu, bili predsednici Vlade Republike Srbije, bili su na funkciji saveznog ministra unutrašnjih poslova, neki drugi koji su sproveli reformu pravosuđa 2008, 2009. i 2010. godine,

Ministarstvu pravde, ali pre svega predsedniku Vlade Aleksandru Vučiću, zašto neki predmeti nisu rešeni, zašto su neki predmeti zastareli.Iz toga kome se pitanje postavlja, jasno je kakva je namera onih koji ta pitanja postavljaju. U suštini, i DS i sve njene političke derivate baš briga i za Savamalu i za Kosmajca i za Miškovića i za privatizacije i za vinograde i ne znam ni ja za šta, njihova politička meta je Aleksandar Vučić i to građani Srbije treba da znaju.Pola

su plaćeni iz inostranstva. To su priznali čak i njihovi mentori. Dakle, svi oni koji organizuju proteste poput „žute patke“, „ne davimo Beograd“, oni za to dobijaju novac iz inostranstva. I, pored tog novca, na tim skupovima ne možete da vidite više od 200 ili 300 ljudi. I onda vam je premijer Vučić, koga stalno optužujete za tu famoznu Savamalu, lepo rekao - ja ću sam da podnesem ostavku ako ne budem mogao da skupim više ljudi u jednoj mesnoj zajednici nego što vi skupite u centru Beograda, na navodnim protestima zbog rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici.Nije vas briga da imamo bolje pravosuđe. Nije vas briga da građani žive sigurnije. Nije vaša briga da imamo manje kriminala u Srbiji. Vaša briga je kako da što jače udarite po predsedniku Vlade. Ali, ono što meni nije jasno, kako to da ne vidite da vam to izaziva kontraefekat. Što vi više udarate po Aleksandru Vučiću, narod Aleksandra Vučića više ceni, i što vi više pričate o Savamaloj, o navodno nelegalnom rušenju, o fantomkama, što više optužujete Aleksandra Vučića, njegova popularnost u narodu raste.Evo, ja vas molim, kao predsednik poslaničke grupe SNS, nemojte nemojte jednom u tri meseca da organizujete proteste poput „žute patke“. Svaki dan to radite, jer je to nama u interesu. Što vi više napadate Aleksandra Vučića, narod ga više voli. Znači, svaki dan protestujte i opravdajte, na kraju krajeva, novac koji dobijate iz inostranstva da bi organizovali proteste u centru Beograda, gde, uzgred budi rečeno, ne možete da skupite više od 200 ili 300 ljudi.Što se tiče borbe protiv organizovanog kriminala, u vreme kada je ovom državom vladala DS niste mogli ni da pomislite da neko može da pokrene postupak protiv Miroslava Miškovića, poput ljudi kao što je Kosmajac. Dakle, ne da postupci nisu pokrenuti, niste mogli da pomislite da neko uopšte u te ljude može da dirne.Mi smo pokazali snagu, pokazali smo da niko nije jači od države. Da li je svako sa tom presudom zadovoljan? To je jedna druga tema, ali je činjenica da je borba protiv organizovanog kriminala, protiv kriminala koji je ekonomski ojadio našu državu, započela i da se vodi punom parom. Kamo lepe sreće da je ta borba vođena i mnogo ranije. Srbija danas ne bi imala ovoliko ekonomskih problema koliko ih ima, i Vlada Srbije i Narodna skupština Republike Srbije ne bi bili u situaciji da donose teške i nepopularne mere kojima moramo da rešavamo ekonomske probleme koje smo nasledili 2012. godine.Juče su se neki hvalili tekovinama 5. oktobra. Možda bi građani Srbije voleli da svoj sudski epilog dobiju i pojave kao što su paljenje ove zgrade, koja je 5. oktobra bila zgrada Savezne skupštine, danas je zgrada Narodne skupštine, da svoj sudski epilog dobije i to ko je upadao noću sa fantomkama i naoružan sa automatskim puškama u Saveznu upravu carina, u NBS, da svoj da svoj sudski epilog dobije i pojava kako je moguće da u noći između 5. i 6. oktobra 2000. godine zgrada Skupštine Grada Beograda se pretvori u magacin dugih cevi, pa da vidimo ko je to i pod kojim okolnostima sproveo ne 24, nego 524 pljačkaških privatizacija, ko je to npr. po Srbiji prodavao šećerane po tri evra. Polako, Keno, pivo stiže kasnije. Ko je taj ko je mogao da sadi vinograde u novembru mesecu i da za to dobije subvencije kao da ih je sadio u aprilu mesecu?Dakle, mesecu?Dakle, ima mnogo toga što bi građani Srbije želeli da saznaju, a što do današnjeg dana nije dobilo svoj sudski epilog.(Radoslav nefunkcionisanju pravosudnog sistema u vreme vladavine političke stranke kojoj vi pripadate, o čemu su govorile i vaše kolege, samo u kontra smeru. Pošto je ovde bilo reči o tome da bi neki narodni poslanici nešto želeli da saznaju predstavnika pravosudnih institucija, od tužilaštva, od sudova, evo, valjda imam i ja pravo kao narodni poslanik da pitam šta je sa ovim slučajevima o kojima sam govorio.Ja bih voleo da svoj sudski epilog dobije i priča oko toga ko je opljačkao Razvojnu banku Vojvodine, da svoj sudski epilog dobije i pojava kao što je pljačkanje Fonda za razvoj AP Vojvodine i Fonda za kapitalna ulaganja i kako je moguće da npr. 2007, 2008, 2009, 2010. godine imate asfaltiranja po Vojvodini koja se vrše noću, u zimsko doba, kada niko živi ne asfaltira, bez javnih nabavki, kada su ti poslovi plaćeni, a nikada nisu urađeni i onda je budžet Vojvodine oštećen za ko zna koliko miliona evra.Ja bih voleo da svoj sudski epilog dobije i pojava kao što je izgradnja Doma za smeštaj dece ometene u razvoju u Novom Bečeju, u tzv. dvorcu Heterlend. To je dvorac samo po imenu. Na licu mesta to je jedna ruševina, koja apsolutno nije podobna ne da se smeste deca ometena u razvoju, nego golubovi i vrapci.Juče je jedan od poslanika bivšeg režima nama navodno ispostavio račun da mi treba da odgovaramo zašto nije urađen taj dvorac u Novom Bečeju za decu ometenu u razvoju. Ja samo želim da ga podsetim da je rok za završetak radova bila 2012. godina,

da to dobije svoj sudski epilog i da vidimo ko je to pljačkao Srbiju, ko je to pljačkao Vojvodinu punih 12 godina, a da za to nikada nije odgovarao. Juče je bilo reči o tome kako država navodno pljačka lokalne samouprave zato što, Bože moj, opštinama više neće ostajati 80% od poreza na zarade, nego 74%, a gradovima 77%.Voleo bi da svoj sudski epilog dobije i pojava, kao što je npr. pljačkanje Inđije, da svoj sudski epilog dobije i pojava kao što je pljačkanje Kragujevac, kao što je pljačkanje Novog Sada, kao što je pljačkanje Niša. Samo da vas podsetim, grad Niš je u jednom periodu svoje istorije vođen od čoveka čije je najveće političko dostignuće bilo to što je rekao građanima Niša – sve račune za struju u bure, zapalite te račune u buretu i tako se borite protiv režima Slobodana Miloševića, a kad je došao na vlast, onda je za 600 puta povećao cenu električne energije i zaboravio na to kako je u buretu u Nišu palio račune za električnu energiju.Ja bih na primer voleo, žao mi je što, izvinjavam se vama, gospođo predsednice, ću to sada da uradim sa mobilnog telefona, znam da nije pristojno, ali nemam drugi način pošto nisam uspeo da odštampam. Juče me je kolega Ješić uputio na neki stočni vašar gde treba da ričem i mučem i nemam ništa protiv, radiću i to ako treba, ali evo, crno na belo. Dakle, iz Agencije za privredne registre, da ne mislite da sam ovo dobio ne znam ni ja od kakve tajne službe – „Milk republik“ D.O.O. Novi Sad, aktivno privredno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, sedište – Novi Sad, Temerinska 50,

a da prethodno nije sproveden postupak javne nabavke i onda je KC Vojvodine, do pre nekoliko meseci, dok nismo promenili vlast u Vojvodini,

mleko, jogurt, sir, itd, ovoj firmi čiji je jedan od suvlasnika gospodin Goran Ješić, koji mene šalje na Novosadski sajam da ričem i mučem, i ja ću to da radim, ali nikad neću da se bavim ovakvim stvarima.Ja bih npr. voleo da ovo dobije svoj sudski epilog. Da vidimo kako je moguće da neko ko je do 2000. godine bio apsolutni anonimus, sad odjedanput ima penthaus u Beču, vilu na Tatarskom brdu i firmu koja je do pre nekoliko meseci, bez tendera, snabdevala KC Vojvodine mlečnim proizvodima.Što se tiče diskusija nekih drugih kolega, ja imam razumevanje za to što nisu do kraja u toku sa zakonima koji važe u Republici Srbiji, ali

to je definisano Zakonom o uređenju sudova i mislim da je to sasvim logično. Prekršaji su delikti, neko za delikte mora da odgovara i neko delikte mora da sudi. Ko to drugi može da radi nego sudovi. Dakle, prekršajni sudovi su sastavni deo sudske vlasti. Ovo govorim da oko toga ne bi bilo bilo kakvih dilema.Konačno, kada je reč o samim kandidatima, neću pominjati ničije ime. Prosek studiranja je važan, ali ne i jedini kriterijum za izbor nekoga na funkciju zamenika javnog tužioca ili za izbor sudija. To kažem kao neko ko je i sam imao visok prosek na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Zbog građana Srbije, želim da kažem da je to samo jedan od kriterijuma. Jedan od kriterijuma koji je, nadam se, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca imao u vidu prilikom predlaganja ovih kandidata.Pored ovog kriterijuma, postoje i neki drugi kriterijumi.(Milorad Koji?)Koji, gospodine Mirčiću? Trebali ste malo da se uputite kad već dolazite na sednicu Narodne skupštine. Visoki savet sudstva je razgovarao sa svim kandidatima za sudije koji su se prijavili na konkurs i traženo je mišljenje od sudova u kojima su ti kandidati radili, odnosno od drugih organa u kojima su radili pre nego što su se kandidovali za sudijsku funkciju. Visoki savet sudstva se rukovodio unapred definisanim kriterijumima i merilima. Ja se nadam da ćemo mi izabrati najbolje moguće kandidate koji su nam predloženi od strane Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, a praksa će da pokaže da li se ti ljudi snalaze na poslu koji će da rade ili ne.Nemojte da zaboravite, ovi ljudi koje mi, verovatno sutra, biramo na sudijsku funkciju biraju se na period od tri godine. To je neka vrsta probnog rada, oni će za te tri godine da pokažu da li su sposobni da budu sudije ili ne.Samo još jednu malu digresiju da napravim, a opet zbog građana koji prate ovaj prenos. Jedan od kolega narodnih poslanika je rekao da su ljudi studirali po 28, 24, 25 godina. To su godine života u kojima su oni završavali svoje studije. Dakle, nije to dužina studiranja, nego godine života kada su stekli fakultetsku diplomu. Idealno bi bilo da svi završe fakultet u roku, ali s druge strane ne upišu svi fakultet sa 18 i 19 godina i nisu svačije životne okolnosti podjednake.Ja sam upisao fakultet sa 18 godina, a znam neke moje kolege koje su ga upisale sa 22. Onaj Onaj ko je upisao fakultet sa 22 godine ne može da ga završi u 23 godini. Mora da ga završi malo kasnije. Neko se zaposlio, nakon što je završio srednju školu. Neko je zasnovao porodicu. Ima i takvih kandidata. Ne želim da spominjem imena, nije pristojno. Neko je dobio dete. Sve je to malo prolongiralo završetak studija, ali prosto ne radi se o tome da je bilo koji kandidat studirao 28 godina. To je mislim i fizički nemoguće, nego su to godine života kada su ljudi stekli svoju fakultetsku diplomu.Naravno, gospodo, vi iz Državnog veća tužilaca i iz Visokog saveta sudstva, sada je na vašoj savesti da ste nam predložili najbolje moguće kandidate. Kao odgovorna politička stranka, kao stranka koja je duboko svesna da upražnjena mesta u našim tužilaštvima i sudovima moraju da se popune da ne bi došlo do paralize pravosudnog sistema, poslanička grupa SNS će glasati za sve predložene kandidate u najboljem uverenju da glasamo za one koji su zaista najbolji, a još jedanput vas molim, vas iz Državnog veća tužilaca i gospodina Tomića iz Visokog saveta sudstva, ako možemo da dobijemo odgovore na ova dva pitanja koja sam postavio, jer mislim da su to pitanja koja interesuju i ljude koji rade u javnim tužilaštvima i ljude koji rade u sudovima. Zahvaljujem se još jedanput.(Goran

Samo bih hteo da ukažem na kršenje Poslovnika, član 106. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Najveći deo govora ovog govornika je bio vezan za neke nerazjašnjene sudske procese, za neke fabrike, itd, ali to zaista nije tema u ovom trenutku. Bilo bi dobro da se držimo teme iz poštovanja prema građanima koji ovo prate, da budemo efikasniji iz poštovanja prema ljudima koji su ovde došli kao gosti, koji su izašli sa svojih radnih mesta i posvetili vreme na, pa čisto da ispoštujemo i da budemo efikasniji i da se držimo teme. Hvala.

li vam samo smeta Aleksandar Martinović i njegova diskusija? Pitam da bih opredelila poslanike da li da glasaju ovako ili onako ili na svako pominjanje bilo kog slučaja…(Miloš

(Ne.)Zahvaljujem.Nemojte se buniti. Važno je da raščistimo da li to važi samo za jednu diskusiju ili za sve diskusije danas i pominjanje bilo kojih sudskih

Skoro 25 minuta smo slušali ponudu za budućnost građanima Srbije. Složili smo se u ovoj raspravi da razgovaramo o važnom pitanju, važnom za pravnu državu, za bezbednost u Republici Srbiji, za sve građane Srbije i jedini odgovor koji smo mogli da čujemo sada u ova 23 minuta na argumentovane rasprave i od strane Gordane Čomić, Maje Videnović i Balše Božovića je to da ljude u Srbiji obeležavamo kao domaće izdajnike, plaćenike, ukoliko drugačije razmišljaju, imaju drugačiji stav od vladajuće koalicije. Naravno, taj format nam je poznat iz 90-tih godina, to o stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima.Pomenut pomenuti su i pozivalo se na to da su potrebni ishodi nekih sudskih započetih procesa i mi se slažemo sa tim da treba podići efikasnost i završiti sa nekim procesima onako kako želimo da se završi sa procesima upravo koji su inicirali i 5. oktobar koji je ovde pominjan, gde su građani Srbije branili rezultate izbora. Dakle, to nije bila nikakva revolucija nego su ljudi bili spremni da odbrane izbornu volju građana i mislim da je vrlo važno upravo odgovoriti na sva ta

i kako zna da su krivci upravo u vrhu gradske vlasti Grada Beograda? Dakle, to je izjava na koju su se i oni pozivali i postavili i jasno pitanje premijeru otkud su ta njegova saznanja. I važno je da i javnost Srbije, pa i mi ovde u Skupštini saznamo…. **Maja Gojković** Hvala, prošlo je vreme.

U čemu sam ja povredila Poslovnik, a ne šta ste vi slušali?

najubedljiviju pobedu SNS je osvojila upravo u zatvorima, što govori o tome ko kakav odnos ima prema onima koji su kršili zakon.Na

hvala vama.Samo da kažem za povredu Poslovnika. Ja nisam reagovala ni kada su poslanici iz vaše poslaničke grupe ovde iznosili optužbe na račun predsednika SNS.Ne sećate se.

onda to ne govori o mom načinu vođenja sednice nego o vama.Znači, nisam ni vas prekinula. Pustila sam da govorite svoje insinuacije. Naravno da je dozvoljeno i poslaniku Aleksandru Martinoviću da i on traži da pravosudni organi odgovore na neka pitanja koja interesuju građane Srbije.Tako da ničim ne mogu da povredim Poslovnik. Jedino da delim flastere poslanicima da ne govore ni o čemu danas, što mi nije tendencija.Znači, koga interesuje postupanje koje ste vi izneli i za koje ste vi zainteresovani da dobijemo nekakve sudske pravosudne odgovore, takođe interesuje i birače SNS i građane Srbije i šire od toga

Nije tačno da je SNS ostvarila najveću pobedu u zatvorima. Najveću pobedu smo ostvarili u Beloj Palanci pre nekoliko nedelja kada smo osvojili 70% glasova, a na kojim izborima vaša stranka nije ni učestvovala.Što

i nisu svi lopovi pohapšeni, ali ćemo se potruditi da svi lopovi zaista budu pohapšeni i da odgovaraju svi oni koji su ekonomski, finansijski i na svaki drugi mogući način upropastili Srbiju za 12 godina, a Vojvodinu za 16 godina i gradove poput Novog Sada, Beograda, Vrbasa, Inđije, Kragujevca, Niša i svih drugih mesta

mnogo se govorilo u poslednjih nekoliko godina o reformi pravosuđa uključujući tu i javno tužilačku instituciju.Koliko je važno da se za javne tužioce i za sudije biraju stručni ljudi, navešću jedan primer kako se to radi u nekim tužilaštvima. U jednom tužilaštvu podneto je od 2010. godine do 2015. godine 535 optužnica i optužnih predloga, da bi sudovi odbili optužnice i odbacili kao neosnovane. Koje su posledice? Ovih dana bilo je reči vezano za budžet RS, za lokalnu samoupravu, o suficitu, o deficitu budžeta.Za budžeta.Za ovo tužilaštvo, to je jedno više tužilaštvo koje u okviru svoga tužilaštva ima dva osnovna suda, nastupile su posledice u materijalnom smislu. Iz budžeta Republike Srbije plaćeno je 90 miliona na ime sudskih troškova, koje su prouzrokovale neosnovane optužnice, jer su sudovi morali da oslobađaju građane koji su bili nevini i koji su, u svakom slučaju, oslobođeni na osnovu dokaza.Kada je u pitanju tužilačka funkcija, šta je sa izborom 30 tužilaca, do kada će biti privremeni vršioci dužnosti javnih tužilaštava i to u 30 tužilaštava, od kojih šest je u višem, a 24 u osnovnim sudovima?Zašto

Šta je tu posledica? Posledica je sledeća – što morate da obezbedite vozače, morate da obezbedite automobile, morate vozačima da obezbedite plate, morate da im platite doprinose, morate da im platite dnevnice, morate da platite iz budžeta benzin, mora da se se namire svi troškovi koji se prouzrokuju bespotrebno, jer u sedištima osnovnih i viših sudova ima kadrova koji mogu obavljati sigurno funkciju tužioca ili zamenika tužioca, kako u osnovnom, tako i u višem tužilaštvu. Dakle, mislim da se ovo treba ispraviti i da nema potrebe da se šalju iz jednoga okruga, odnosno sedišta višeg tužilaštva u drugo i na taj način da se uštede pare.Evo, ja postavljam pitanje Vladi Republike Srbije, ministru finansija, ministru pravde i Republičkom javnom tužiocu – koliko je tužilaca iz jednoga okruga u drugi okrug, iz jednog sedišta u drugo sedište tužilaštva bilo angažovano? Koliki su troškovi, da bi mogli da vidimo, jer se iz budžeta može da namiri nekoliko milijardi dinara? Kada je u pitanju izbor nosilaca pravosudnih funkcija, ima li tu nepotizma? Koji kadrovi se biraju? Čiji sinovi i ćerke se biraju? Ima li takvih slučajeva ili nema? je sačinjena lista kandidata koji treba da budu postavljeni i izabrani za funkciju tužilaštva?Donedavni

Da li je to tačno? Da li to može neko da demantuje? Šta ćemo da radimo kada se u nekim sudovima, čak prešli su i u druge institucije, neću da ih imenujem, ukidane presude 80% ili preinačavane i taj ostaje da bude sudija? Taj ne može biti sudija. Onaj kome je toliko i toliko optužnica odbijeno ne može biti tužilac. On je štetočina za državu, štetočina za poreske obveznike Republike Srbije.Ima li korupcije u pravosuđu? Neću pominjati, ali da vam predočim da je u jednom sedištu tužilaštva protiv jednog advokata podneto 34 krivične prijave ili privatne tužbe. Nijedna nije procesuirana. Čak je tužilac izjavio da su sve bile zastarele pre nego što su stigle u javno tužilaštvo. Evo, ja tražim kopije krivičnih prijava gde su građani podneli krivične prijave sa prijemnim pečatom, pad da vidimo da li je to tako.Dakle, dame i gospodo, zašto je ukinut nadzorni odbor u Vrhovnom kasacionom sudu? Postoji nezavisnost sudije, i neka postoji, ali ne može on biti nezavistan da krši zakon. Nadzorni odbor treba da kontroliše zakon i sprovođenje zakona, a da se ne meša u njegove odluke, to je nezavisno sudstvo. Ko ga je ukinuo? Koja je to Vlada ukinula, koji režim? Prethodni režim je ukinuo ovaj nadzorni odbor i ovu instituciju koja ima veliki značaj za praćenje rada zakonitosti od strane nosilaca pravosudnih funkcija.Šta

Koliko je miliona evra stiglo? Ko je uzeo pare na ime reforme pravosuđa i reforme zakonodavstva? Ko je formirao radne grupe, ko su učesnici u radnim grupama? Koliko je ko uzeo para, a nije taj zakon video primenu u praksi, niti je usvojen u Narodnoj skupštini?

Pravosuđe u Srbiji nikada nije bilo samostalno, nikada nije bilo nezavisno. To je pogotovo izraženo poslednjih godina i čini mi se najbolje o tome govore rasprave poslanika bivšeg i sadašnjeg režima, gde jedne drugi optužuju, mislim na naprednjake i demokrate, ko je koliko odgovoran za loše stanje u pravosuđu. Evo, ja ću da iz izmirim, u pravu su i jedni i drugi.Niti je valjala reforma Snežane Malović, niti je valjala reforma reforme Nikole Selakovića, niti će pri ovim okolnostima biti dobra ova već najavljivana reformine reforme reforma Nele Kuburović. Dakle, problem koji smo imali u onom prethodnom režimu i koji imamo i sada, kada je u pitanju pravosuđe, pre svega sudstvo, je u čelnim ljudima, predsednicima Vrhovnog kasacionog suda i u Državnom tužiocu i dokle god tu ne budemo imali potpuno samostalne, odnosno samostalne i nezavisne ljude, mi nećemo imati rezultate, niti ćemo imati dobro stanje u ovoj oblasti.Zato smo tražili na Odboru, a evo i sada da upravo u Narodnoj skupštini bude predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Državni tužilac, da malo sa njima porazgovaramo, imamo šta da ih pitamo. Kao što smo onomad pitali Natu Mesarević ko je njoj to poslao presudu, sećate se kada je izricala presudu za ubistvo Zorana Đinđića, pa je rekla – dobili smo presudu, to joj je ostalo trajno za pamćenje, ali sada imamo predsednika Vrhovnog kasacionog suda gospodina Dragomira Milojevića, kojeg takođe po nečemu karakterističnom pamtimo. Godine 2009. nije bio reizabran u onom reizboru te Malovićkine reforme, bio je među onih oko 1.000 sudija koji su se žalili Ustavnom sudu, a bio je među onih 650 sudija za koje je Aleksandar Vučić rekao da su prešli u SNS. Bio, bio, Bio, bio, gospodine Arsiću, nemojte da se mrštite, bio je na slici pored Cvijana.Dakle, pitanje gospodine Tomiću, rekla sam vam na Odboru da pitate gospodina Milojevića, pa ćete mi reći da li ste ga pitali, da li je on član SNS?Poručila sam SNS?Poručila sam vam i da pitate Zagorku Dolovac, vama iz Državnog veća tužilaca, i za nju smo imali pitanje - zašto joj i u kojoj fioci stoji krivična prijava koju je Zoran Krasić potpisao, koja je podneta Tužilaštvu za organizovani kriminal protiv Tomislava Nikolića i ekipe profesora koji su mu dali diplomu iako nije položio nijedan ispit? Uz prijavu ispit? Uz prijavu su priloženi svi dokazi. U kojoj fioci joj stoji krivična prijava koju smo podneli, takođe potpisao Zoran Krasić, protiv svih čelnika bivšeg i sadašnjeg režima, od Borisa Tadića, Borka Stefanovića, Mirka Cvetkovića do Ivice Dačića, Aleksandra Vučića, Tomislava Nikolića, svih koji su učestvovali u pripremama ili konačno potpisivanju Briselskih sporazuma? Gde je i šta je sa krivičnom prijavom koju smo podneli protiv Nebojše Stefanovića zbog odgovornosti njega kao ministra za propuste koji su se desili u ministarstvu koje je nadležno, a to je njegovo ministarstvo, u vreme onih tragičnih poplava u Srbiji?Dakle, Srbiji?Dakle, dokle god nemamo odgovore na ta pitanja, mi ne možemo govoriti o nezavisnom i samostalnom pravosuđu. Ne možemo govoriti o dobrom stanju u sudstvu, gospodine Tomiću, dokle god nam sporovi koji su inače hitnog karaktera, poput radnih radnih sporova, poput sporova za mobing, poput sporova za utvrđivanje alimentacije, traju po pet, šest, sedam, pa dete postane punoletno pre nego što dobije alimentaciju od roditelja sa kojim ne živi. Mnogo je propusta i mi se pitamo da li će nešto rešiti izbor ovih novih koje danas postavljamo?Znate li vi koliko ima neizvršenih odluka sudova u Srbiji? Evo, imam ispred sebe presudu gde je jedan radnik BIA BIA pravosnažno vraćen na posao, a svojevremeno lažno optužen za nošenje oružja. Znači, utvrđeno je pravosnažno da to nije tačno, neće da ga vrate na posao. Dakle, imate koliko god hoćete primera i znate vi za te primere. Ništa ne valja u pravosuđu i nikada nije ni valjalo, ne znam kome je to smešno, nažalost nešto se mnogo i ne trudite da stanje bude bolje. To je taj problem o kojem mi želimo da razgovaramo pre svega sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda, uz uvažavanje vas, toga što ste vi ovde i vaših funkcija i sa državnim tužiocem za sva vremena. Sećate se, Zagorka Dolovac vam je, gospodo naprednjaci i demokrate, zajednički kadar. Hvala.

se tiče fotografisanja sa Aleksandrom Vučićem, govorite o periodu kada čovek nije vršio bilo kakvu sudijsku funkciju. Dakle, on u to vreme nije bio sudija i mogao je da bude član bilo koje političke stranke.

čista.Nisam razumeo ovo o čemu govorite vezano za poplave. Ne znam gde ste vi bili u vreme poplava, ali građani Srbije su odali priznanje su odali priznanje MUP-u na ogromnom trudu i naporu da se spasu pre svega životi, a onda i imovina građana Srbije u poplavama koje su zadesile skoro celu Srbiju 2014. 2014. godine. Te iste 2014. i 2015. godine imali ste jednu neverovatnu stvar, celu Srbiju smo obnovili od posledica poplava na najtransparentniji mogući način, tako da nam ni dan danas niko ne može da kaže da je ukrao i jedan jedini dinar, a obnovili smo i Krupanj i Loznicu i sva druga mesta u Srbiji koja su bila pogođena poplavama koje Srbija nije zapamtila 1.000 godina.

Naravno da imam pravo na repliku i zbog ovog prvog dela, a odgovoriću na ovo pitanje, naravno. Nije me gospodin Martinović dobro razumeo izgleda. Ja nisam rekla da je predsednik Vrhovno kasacionog suda sada član SNS, rekla sam da je to bio, po izjavi Aleksandra Vučića, u periodu između 2009. godine, kada nije reizabran, i njegovog ponovnog izbora za sudiju i odmah i za predsednika Vrhovnog kasacionog suda.Dakle, pitanje je vrlo jasno, glasno, precizno i ja ništa ne insinuiram, nego sam tražila da čovek kaže da li je on te godine kada je izabran za sudiju platio članarinu, jer je izabran negde u toku godine. Onda, da li ga smatraju do kraja te godine na osnovu tog podatka ili ne? Dakle, ne znam šta tu nije jasno.Što se tiče krivične prijave protiv ministra unutrašnjih poslova, gospodin Martinović je odlično razumeo, ja nisam pričala o stanju nakon poplava, nisam pričala niti pominjala da je neko ukrao pare prilikom obnove itd. Jesam li reč o tome rekla? Govorila sam o propustima koji su se desili u vreme tog tragičnog događaja, a za to je po zakonu odgovoran ministar unutrašnjih poslova. Samo sam pitala šta je sa tom krivičnom prijavom? Neka je Zagorka Dolovac uzme u proces i neka kaže vi radikali niste u pravu, odbacujem krivičnu prijavu. Nije sporno, ali neka nešto uradi.Na direktno pitanje, gospodine Martinoviću, gde sam bila i šta sam radila u toku poplava u Obrenovcu, hvala na pitanju, ja sam u tom periodu u svojoj kući zbrinula jednu četvoročlanu porodicu. Ljude sam prvi put videla i drago mi je da su se u međuvremenu vratili u svoju kuću u Obrenovcu.

prosto razmenjujemo argumente i protiv argumenta.Dakle, u periodu kada je Dragomir Milojević bio član SNS, on čovek

odgovor.Ponovo moram da kažem da nisam razumeo ovo vezano za poplave. Svaka vam čast što ste pomogli toj porodici, ali ne mogu da razumem da mora da bude procesuiran ministar unutrašnjih poslova zato što su Srbiju zadesile poplave. Ako je propust to što je Srbija pogođena biblijskom hiljadugodišnjom poplavom koja nije zapamćena i da zbog toga treba da odgovara ministar unutrašnjih poslova, onda izvinite, trebao je da odgovara i Marko Atlagić i ja i sve moje druge kolege, jer mi smo u to vreme takođe bili vlast, kao što smo bili vlast i 2014. godine. Ako mislite da je vlast odgovorna zbog toga što su se desile poplave, nemam ništa protiv toga, ali ja još nisam čuo da postoji takvo krivično delo.

Evo, obećah da ću pohvaliti kolegu Martinovića – i hoću. Evo, sve ste u pravu što ste rekli vezano za tu krivičnu prijavu, ali samo vas molim,

– imate li odgovor na pitanje vezano za krivičnu prijavu za organizovani kriminal zbog diplome Tomislava Nikolića, gde smo pružili dokaz da je bio da je bio u Strazburu u danu i času kada su mu upisana dva ispita u indeks, da je sedeo u ovoj skupštini, odnosno u onoj tamo, i govorio za govornicom u momentu kada mu je upisan jedan ispit. Dakle, nemojte da okrećete priču od onoga što je suština. Vi znate šta znači krivična prijava, vi znate, kolega Martinoviću, i znate da je tužilaštvo u obavezi da reaguje. Mi samo tražimo da reaguje. Kako? Videćemo, možda će da odbaci sve te krivične prijave. Zašto ništa ne kažete o krivičnim prijavama koje smo podneli zbog briselskih sporazuma, od Tadića Nećete valjda reći da nema elemenata krivičnih dela za sve ono što se dešava na Kosovu i Metohiji i za sve ono što se dešavalo od predaje pravosuđa Šiptarima, od ličnih karata, od uvođenja Vrhovnog suda, Ustavnog suda, lažne države Kosovo, od granice koja je nekada bila administrativni prelaz itd. Hvala.

eto, vidite, moram da odgovorim zato što moram da branim stranku. Šta ćete, takav je posao.(Vjerica sam rekao, pa Srpsku radikalnu. Ajde, ako ćemo o Srpskoj radikalnoj, Tomislav Nikolić je stekao diplomu 2007. godine, pa što ste ga kandidovali za predsednika Republike 2008. godine, ako je ukrao diplomu?Što se tiče briselskih sporazuma, pa što ne pobediste na Kosovu i Metohiji, ako je Aleksandar Vučić izdao Srbe na Kosovu i Metohiji, a mi najbolje rezultate postigli u opštinama na teritoriji Kosova i Metohije?Nisam razumeo ovo vaše, da ja sada treba nešto da vršim. Ja Zagorku Dolovac i ne poznajem. I što bih ja sada vršio pritisak i tražio od bilo koga da nešto uradi po nečijoj krivičnoj prijavi? To nije moj posao, kao predsednika poslaničke grupe. Ja sam samo rekao da ne razumem ne samo vaše insinuacije, nego insinuacije drugih političara u Srbiji koji su hteli da kao kamen oko vrata još jedan kamen oko vrata okače Aleksandru Vučiću i to što su Srbiju 2014. godine zadesile poplave. Juče su neki tražili odgovornost Aleksandra Vučića zato što su dve devojke poginule u Aleksandrovcu. Traže već mesecima odgovornost Aleksandra Vučića zato što se srušio helikopter, iako svaki dan padaju helikopteri i u Rusiji i u Americi i ko zna gde u svetu.Dakle, svetu.Dakle, samo sam rekao da to ne razumem. Priznajem da sam glup, ali to ne razumem, a nije moj posao da vršim pritisak na bilo koga i da tražim da se procesuira bilo ko. Ja na to niti imam pravo, niti bilo ko po mojim naređenjima treba da postupi, ja te ljude i ne poznajem. Ali, ubeđen sam da to što je Srbiju zadesila poplava nije krivično delo. Čitao sam Krivični zakonik i nisam pročitao da postoji krivično delo odgovornost za poplavu. moram da vam kažem.)Ne može više. Dosta je bilo, imaćete još prilika. Imaćete još prilika. Nastavljamo, molim vas. Morate li da odgovorite svaki

Bošković** Poštovani narodni poslanici, građani i gosti, posebno bih hteo da se fokusiram na izbor sudija za Opštinski sud u Nišu, pošto sam ja iz Niša, pa me to posebno interesuje.Pre toga bih hteo da ukažem, ovde na jedan dokument koji imam u ruci, to je Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija. Ovo je dobra stvar, što imamo formalni dokument gde je jasno definisan način na koji se sudije biraju. jako lepa stvar.Sada da vidimo tačno kako se biraju sudije za ovaj konkretan slučaj za sudije u Nišu. Kaže – osnovna merila su prosečna ocena na studijama, pod jedan. Pod dva, dužina studiranja i pod tri, ocena rada. Dakle, to su tri ključna kriterijuma, pa za svaki od njih ide po 100 bodova, ukupno 300. Tu sada imate nekih dopunskih merila, ali ovo su tri ključna faktora.Ovde imam i spisak tih kandidata koje je Visoki savet sudstva predložio i njih ima osmoro. Izvukao sam neku prosečnu ocenu za sve njih zajedno, 8,1 za sve zajedno, to je prosečna ocena studiranja ima nekoliko kandidata koji su malo upitni u neku ruku. Evo, imamo recimo jednog gospodina ovde koji ima prosek 6,08, dakle, to je manje od 6,1. To je, recimo, ako biste imali 30 ispita, a na 28 dobijete šest, a na dva dobijete 7, kao da je možda i ciljao da ima 6 prosek, pa su mu se ove dve sedmice omakle.Tu sada stoji i objašnjenje, biografija za tog gospodina, pa i obrazloženje na kraju i kaže – na sveobuhvatni utisak Visokog saveta sudstva u pogledu kandidata nije mogla da utiče prosečna ocena ostvarena na osnovnim studijama, jer su svi ostali relevantni parametri za izbor na na izuzetno visokom nivou. Sada se opet vraćam na ovaj dokument, da vidim koji su to parametri, hajmo još jedanput, prosečna ocena, dužina studiranja, ocena rada. Dobro prosečna ocena nije toliko uticala osim ova dva druga relevantna parametra, to je dužina studiranja i ocena rada. Koliko sam čuo, a možda grešim, većina kandidata je dobila za ocenu rada, maksimalnu ocenu, 100 poena, većina skoro, svi su dobili ravnomerno po 100 poena, a za ovog kandidata piše da je sa 30 godina života završio studije na Univerzitetu u Prištini. Ne mora da znači da je studirao 10 godina, možda je studirao manje, ali mi nemamo informaciju o tome koliko je stvarno on studirao, a to je jako bitan faktor ovde u odlučivanju ko će da bude predložen za kandidata za sudije.Pored toga, mi ovde imamo spisak kandidata, ali nemamo rangiranje iako u dokumentu jasno piše da postoji sistem sa ocenjivanjem, sa bodovanjem, baš kako bi trebalo i to je sasvim u redu, tako i treba da bude. bilo bi lepo da imamo spisak svih kandidata, pa lepo imamo liniju ispod koje imamo ljude koji nisu prošli, iznad koje imamo ljude koji su prošli i tačno znamo kakva je situacija.Naveo bih jedan drugi primer koji nije direktno vezan za ovo ali je možda dobra paralela, kada kada se deca upisuju u srednju školu imamo rang liste, pa oni sad polažu neki ispit, pa onda ko je prošao iznad toga, a ko nije prošao ispod toga i sve je jako transparentno. Zamislite kako bi bilo kada bismo imali samo ljude, učenike koji su prošli, a za ove ne znamo koliko su imali bodova.Zbog toga je malo problematično i upitno da li je ovaj način ocenjivanja zaista bio kompletno tačan i verodostojan. Meni je jako teško da poverujem da jedan kandidat sa prosekom 6,08 je ovde odabran u osam najboljih kandidata za Niš. Vi ste rekli da je bilo ukupno oko 1.200 kandidata na nivou cele Srbije. Ne znam koliko je bilo tačno u Nišu, to niste spomenuli, nemam tu informaciju, ali opet mi je nekako indikativno i pitam se da li je moguće da je odabrano osam najboljih u Nišu i među tih osam imamo kandidata za sudiju sa ovim prosekom koji je ravan šestici. Da li je moguće da u Nišu nema boljih sudija, da nema boljih kandidata za to mesto.Malo sam se raspitivao preko nekih privatnih kanala za ova ostala imena i čuo sam pohvalne stvari za neke druge kandidate za koje je rečeno da su jako dobri i da zaslužuju što su ovde, ali to ne važi za ovog sa prosekom 6,08.Mene takođe interesuje, pitam se, kakvu mi poruku šaljemo studentima koji su sada na pravnom fakultetu zato što biti sudija je jedno od jako cenjenih pozicija i jako važnih u državi. Recimo, za pravnike je to možda i najviša neka titula koju mogu da dostignu ili recimo da bude na pravnom pravnom fakultetu neki profesor. Saglasan sam u potpunosti sa ovim što ste rekli na Odboru za pravosuđe i da nije ocena uvek najbitnija i da postoje drugi faktori. To je činjenica i to stoji i to je apsolutno tačno, međutim, opet moram da se pozovem na ovu odluku gde je jasno definisano prvi faktor, u redu je, svi su podjednako ocenjeni, prvi faktor je prosečna ocena na studijama.Možda se vama ne sviđa ova odluka i to razumem, možda ste shvatili da postoje neki bolji argumenti, odnosno bolji faktori pomoću kojih bi trebalo da se određuje ko bi trebalo da bude na listi, ali mi trenutno imamo ovu odluku i trebalo bi za sada da se držimo te odluke, a onda bi kasnije možda mogao da se uvede neki novi pravilnik koji bi imao nešto drugačije imao nešto drugačije faktore, pa da se vodimo njime, ali za sada imamo ovaj. Tako da je šteta što nemamo spisak svih kandidata pa da vidimo ko je kakav.Razgovarao sam još malo sa nekim ljudima iz Niša, iz sudstva, informisao sam se i rekli su mi generalno u sudovima u Nišu ima nekih sjajnih mladih ljudi, fantastičnih i jako su dobri i imaju visoke proseke. Međutim, niko od njih nije na ovom spisku. Naravno, neki od njih nisu ispunjavali uslove, previše su još uvek mladi, još uvek nisu spremni, objektivno ne mogu da se kandiduju, ali meni je skrenuo pažnju jedan pravnik koji radi u sudu u Nišu. Taj pravnik je bio student generacije, ima prosek ocena 9,7 i sada ovo nije konkretno vezano za vas, samo navodim primer, on je tamo na određeno vreme zaposlen i zbog toga, kako mi je objašnjeno ne može da dobije ocenu sudija o radu, pa samim tim ne može uopšte da se kandiduje za ovaj konkurs. Znači, ovo je sada jedan birokratski problem, nije direktno vezan za vas, samo navodim da čitav taj proces malo onemogućava i sprečava neke ljude koji su verovatno dosta bolji od nekih ovde da uđu ravnopravno u ovu trku.Moj kolega ovde iz poslaničke grupe, profesor Pavlović, malo se više informisao oko ovog procesa izbora sudija, on je tražio i spisak nekih kandidata koji nisu prošli kako bi mogao da uporedi sad ove koji nisu prošli za izbor i one koji su prošli. Onda je dobio informaciju da zapravo nije bilo nekog rangiranja pravog. Opet, se pozivam još jednom na dokument, odluka gde tačno piše kako ide rangiranje, sa koliko poena, ali ispostavilo se da ste se vi vodili u Visokom savetu sudstva nekim drugim merilima, što opet kažem, možda vi mislite da je to bolje iz prakse ste zaključili da ovo nije najbolji način, ali trenutno ovo je pravilnik i trenutno bi trebalo da se držimo ovog pravilnika.Profesor Pavlović je onda uzeo na svoju ruku, sam je probao da izračuna poene za neke od kandidata za kandidate koji su prošli i za one koji nisu prošli,

Ovo bi nam pomoglo da imamo spisak svih kandidata pa lepo i tačno znamo ko su oni i onda je sve jasno, ovi su prošli, ovi nisu prošli i to je to.Šaljemo lošu poruku studentima, jer u Nišu ima sjajnih nekih ljudi koji su išli na neka takmičenja u Oksford,

Ako će neko da bude advokat ili nešto slično, pa će ići u privatnu službu, onda je u redu, onda je on možda snalažljiv, pa će da nadomesti to što nema dovoljno dobar prosek time što ima neke druge veštine. Ovde je ipak jasno definisan način kako bi to trebalo da se uradi i mi ovde nemamo kompletnu informaciju i nemamo apsolutni dokaz da su ovo baš najbolji kandidati.Zbog toga bih takođe hteo da apelujem na poslanike koji su iz Niša, sada sam primetio, ovo je mala digresija, da niko iz Niša ovde nije izneo neke stavove, ipak ovo su ljudi koji će u našem gradu da budu, da kažem, jako bitne ličnosti. Ne daj bože da završimo na sudu, oni će da dođu pred nas i da nam kroje sudbinu i niko od njih se nije izjasnio. Imam ovde koleginicu u parlamentu koja je iz Niša Jelena Žarić Kovačević koja je iz SNS, iz vladajuće koalicije, ona je pravnica, voleo bih od nje da čujem mišljenje.Možda sam ja ovde nešto propustio, možda nešto nisam razumeo. Priznajem, nisam iz ove branše, ali meni ovo zaista nije logično da je ovo najbolja ekipa koja je mogla da bude odabrana za Niš, a vidim i za druge gradove.Tako da, uzevši sve to u obzir, mi nećemo moći, nažalost, pošto nije transparentan proces izbora sudija, nismo sigurni da smo odabrali najbolje, mi iz DJB ne možemo da podržimo ovaj predlog. Hvala.

Hvala, uvaženi predsedavajući.Uvaženi gosti, poštovane koleginice i kolege poslanici, pravosuđe je presudno za uspostavljanje pravne države, sudije naročito. Ja neću ovde govoriti o konkretnim procesima. Mnoge moje koleginice i kolege poslanici su spominjali ovde raznorazne slučajeve koji su poznati u javnosti, a koji svoj sudski epilog nisu dobili.O stanju u pravosuđu govori i činjenica da se o tim slučajevima priča u medijima, da se o tim slučajevima priča i u ovom domu. Ni mediji, a ni ovaj skupštinski dom ne bi trebalo biti mesto gde će bilo ko iznositi bilo šta o bilo kom slučaju koji nije dobio sudski epilog. To mesto bi trebalo biti sud i samo sud. Pošto to nije, nažalost, slučaj i pošto toliko toga imamo da ovde slušamo i da se ovde izgovara, mislim da možemo zaključiti kakvo je generalno stanje u pravosuđu već na osnovu same te količine izrečenih reči.Visoki savet sudstva dostavio je dosta informacija o procesu izbora sudija koji se prvi put biraju na sudijske funkcije. Nedostaje informacija o tome zašto nedostaju sudije, da li idu u penziju, u advokaturu, na neke bolje plaćene poslove u privatnom sektoru, konsultantske poslove, u Kanadu? Da vidimo ima li država problem da pridobije i zadrži najbolje talente, jer to bi trebalo biti cilj Visokog saveta sudstva, da na sudijske funkcije dođu studenti generacija, oni koji su imali najveće prosečne ocene na studijama, koji su fakultete u rekordnom roku završili i koji su se i po karakteru pokazali kao ljudi koji će dostojno obavljati studijske funkcije.Ostala na Odboru za pravosuđe neodgovorena određena pitanja vezana za selekciju i rangiranje kandidata u skladu sa odlukom o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za sudije i predsednike sudova. U toj odluci je utvrđen postupak bodovanja za sudije i za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. I u članu 4. tu se navodi da se gleda prosek sa studija, dužina studiranja, ocena rada i još neki dopunski kriterijumi.Mi smo, dakle, naša poslanička grupa, rangirali neke kandidate i uporedili smo, recimo, jednog kandidata sa prosečnom ocenom 6,9 koji je studirao osam godina, koji jeste predložen i jednog kandidata sa prosečnom ocenom 9,6 koji je studirao tri godine, a nije predložen. Obojica su imali pozitivno mišljenje svojih nadređenih. I to nije jedini slučaj na koji smo naišli kada sprovedemo odluku koja je važeći propis, mi jednostavno ne dobijamo listu kandidata koju je komisija dobila.Nadalje, Visoki savet sudstva je za jednog od kandidata sa niskim prosekom sa studija u obrazloženju rekao da se posebno imalo u vidu da je sednica svih sudija Osnovnog suda u njegovom gradu upravo njega kao kandidata izuzetno podržala. E, sad, iz važećeg podzakonskog akta moralo bi slediti da nema subjektivnog određivanja i vrednovanja kriterijuma ili da je subjektivnost svedena na minimum, te da ti kriterijumi moraju biti doslovno primenjeni onako kako je odluci propisano i da se kandidati moraju izbodovati matematikom koju propisuje odluka.Međutim, Visoki savet sudstva nam je pisanim putem odgovorio da se lista kandidata iz redova sudijskih pomoćnika dobija iz posebnog megasoftvera, mega-programa. Nismo, dakle, dobili eksplicitan odgovor na pitanje - da li to znači da bodovanje i rangiranje kandidata vrši program po svojoj matematici i da li je matematika tog programa usklađena sa onim što zakon propisuje, u ovom slučaju konkretan podzakonski akt? Dakle, da li se kandidati boduju i rangiraju po programu čija matematika jednostavno nije zakonita?Zakon o sudijama nadalje propisuje u članu 45. i da se stručnost kandidata proverava i ocenjuje ocenama od jedan do pet na ispitu koji organizuje Visoki savet sudstva. Podataka o rezultatima koje su kandidati ostvarili na tim ispitima nema.Na Odboru za pravosuđe smo čuli da Visoki savet sudstva zna za kandidate sa niskim prosecima sa studija, da zna da ima onih sa većim prosečnim ocenama koji nisu prošli, da se uvažavaju važnost proseka i trajanja studija, ali da to ne garantuje sposobnost vršenja svakog pravničkog posla i da bi neko od kandidata sa većim prosekom bio sjajan profesor ili doktor nauka, predavač, ali da su cenjeni tip i konstitucija čoveka kod procene da li je on konkretno za sudiju ili ne, a to su cenili mentori kandidata. Zato je, između ostalog, i propisano uvažavanje mišljenja sednice svih sudija.Opet sudija.Opet nije eksplicitno odgovoreno da li je rangiranje urađeno po zakonu ili ne, jer kada se prosto odredbe odluke provuku kroz digitron i izboduju kandidati, ne dobije se lista koja nam je isporučena.Ja ne pitam šta je bolje između ova dva očigledno različita kriterijuma za rangiranje. Pitam samo koji je zakonit. Čak i da su oba zakonita, imamo problem kolizije propisa, što takođe nije dobro.Dodatno zbunjuje što su svi kandidati dobili maksimalne bodove po osnovu ocene rada od svojih nadređenih.Pitanje zakonitosti izbora sudija je jako važno, jer ako pravosuđe prekrši propise koji regulišu njegov rad, onda smo sa samog vrha pravosuđa poslali poruku da pravni sistem nije postojan i da nije jednak prema svima, te da pravne države nema u punom kapacitetu ili je nema uopšte i da je država povlašćenima majka, a drugima maćeha.Ako se na karijeru mladog sudije već na samom početku baci senka sumnje zbog sumnje u zakonitost njegovog izbora, taj sudija će na samom početku svoje karijere imati narušen integritet, a to ga čini podložnim raznim uticajima i to ga sprečava da dostojno obavlja svoju funkciju.Ozbiljan funkciju.Ozbiljan i odgovoran kandidat bi i sam trebalo biti zainteresovan za zakonitost sopstvenog izbora. To bi bilo ponašanje od integriteta osobe koja ima konstituciju za vršenje sudijske funkcije i to konstitucije koja nam je na Odboru za pravosuđe označena kao najvažnija, ako ne i presudna pri ovom izboru, jer osoba prave konstitucije, dakle, osoba od integriteta ni sama ne bi pristala da bude izabrana na javnu funkciju kroz postupak upitne zakonitosti. A upravo su nam takve sudije potrebne ako želimo da zaista imamo pravnu državu. Hvala.

Hvala, poštovani predsedavajući.Predstavnici Visokog saveta sudstva, predstavnici Veća tužilaca, koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću se na ovaj izbor sudija osvrnuti sa aspekta predstavnika Bošnjaka Sandžaka, koje predstavljam u ovom parlamentu, s obzirom da je ovo izuzetno važna tema za individualna i kolektivna prava Bošnjaka, među kojima spada i pravo na zapošljavanje i ravnopravnu zastupljenost u državnim organima sa javnim ovlašćenjima.Kada govorimo o zastupljenosti Bošnjaka u sudovima i javnim tužilaštvima u Sandžaku, u svetlu ovog izbora sudija i tužilaca, svedočimo nastavku diskriminacije i odstranjivanju Bošnjaka iz sistema pravosuđa.Na području koji pokrivaju Osnovni sud i Prekršajni sud u Novom Pazaru Bošnjaci čine 80,17% stanovništva i u navedenim sudovima oni su zastupljeni daleko ispod ovog procenta. Od ukupno šest sudija koji se ovom prilikom biraju za sud u Novom Pazaru, samo tri kandidata koja su predložena su bošnjačke nacionalnosti, dok su ostala tri predložena i dolaze sa teritorije opštine Raška.Ovakav Raška.Ovakav predlog je neprihvatljiv. Prvi razlog za to je teritorijalna pripadnost, jer sudije koje se biraju ne dolaze sa teritorije suda koji pokriva nadležnošću tu oblast, koji su Novi Pazar, Tutin i Sjenica. Ovde ne govorim samo o diskriminaciji Bošnjaka, kandidata bošnjačke nacionalnosti, već i o diskriminaciji kandidata srpske nacionalnosti koji su sa teritorije Novog Pazara, Tutina i Sjenice odbijeni i nisu prošli kao kandidati.Važni kriterijumi za izbor sudija su, naravno, stručnost i visoki moralni kriterijumi, visoki moralni kvaliteti. Moralne kvalitete jednog kandidata može da ocenjuje jedino sredina iz koje taj kandidat iz koje taj kandidat dolazi i sredina u kojoj taj kandidat treba da obavlja sudijsku ili tužilačku funkciju.Izborom sudija van teritorije grada Novog Pazara i van teritorije nadležnosti koju pokriva sud u Novom Pazaru onemogućava se našem mladom kadru da dalje napreduje u struci, jer na upražnjeno mesto sudije se dovode ljudi sa strane i na taj način naš kadar ostaje ili nezaposlen, ili volonter, ili u najboljem slučaju sudijski pomoćnik.

ne stvaraju se ni nova radna mesta za pripravnike i tako već godinama niko nije primljen.Posebno želim da vam skrenem pažnju na ovaj podatak i žao mi je što ministarka pravde danas nije ovde sa nama da čuje, čuje, Pravni fakultet državnog univerziteta u Novom Pazaru postoji od 2006. godine i za sve ovo vreme koliko postoji ni jedan jedini diplomirani pravnik sa ovog Univerziteta nije primljen u sud u Novom Pazaru, tačnije ni u jednoj od pet pravosudnih institucija koje se nalaze u Novom Pazaru. Sada mi vi recite - kakvu poruku vi šaljete mladim pravnicima koji završavaju na ovom Univerzitetu? Ti ljudi volontiraju u sudu samo da bi stekli pravo da polažu pravosudni ispit i šta dalje? Kakve su šanse i mogućnosti za njihovo napredovanje?Drugi razlog zbog kojeg je ovaj predlog neprihvatljiv je svakako neusaglašena nacionalna struktura i nastavak dosadašnje negativne prakse. Na konkursu za izbor troje sudija Osnovnog suda u Novom Pazaru prijavljeno je 29 kandidata, a od toga 16 kandidata je bošnjačke nacionalnosti i samo jedan kandidat je izabran i da se razumemo radi se o kandidatu visokih kvaliteta. Nije da je primljen samo zato što je Bošnjak. Međutim, dva kandidata su dovedena iz susedne opštine Čuli smo malopre i od predstavnika Radikalne stranke zbog čega je to neprihvatljivo, zato što to povećava troškove i to je udar na budžet.Ustav u članu 77, Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina u članu 21, te Okvirna konvencija o zaštiti prava nacionalnih manjina u članu 15. propisuju da se nacionalna struktura sudijskih i javnotužilačkih funkcija mora usaglasiti sa nacionalnom strukturom stanovništva za područja za koje su nadležni ti sudovi, odnosno tužilaštva.

povodom se oglasilo i Bošnjačko nacionalno veće koje je kao najviše predstavničko telo Bošnjaka u Republici Srbiji tražilo od Ministarstva pravde, Visokog saveta sudstva, Veća tužilaca i od skupštinskih odbora u Narodnoj skupštini da ponište ovaj konkurs i da se donese predlog koji će obezbediti usaglašavanje nacionalne strukture sudija i tužilaca sa nacionalnom strukturom stanovništva za oblasti, odnosno za područje za koje je nadležan sud u Novom Pazaru. Prilikom svakog izbora sudija i tužilaca ovde se krše ove odredbe Ustava, zakona i međunarodnih konvencija koje sam sada naveo i svaki put mi izražavamo nadu kako sledeći put neće biti tako.Postavlja se pitanje - kakvu poruku uopšte šaljete građanima ove zemlje, Bošnjacima, kada im ne onemogućavate da se uključe aktivno u rad pravosudnih organa? Građani Građani sa ovakvim načinom izbora sudija sa punim pravom nemaju poverenje u objektivnost sudova i nemaju poverenje u jednakost pred zakonom. Mnogo je onih koji bi se danas pobunili na ovakav predlog. Mnogi na ovakav predlog. Mnogi kandidati su ti koji bi se pobunili zato što ne prihvataju da budu odbijeni samo zato što nisu podobni.Lično ne opravdavam njihovo ćutanje. Međutim, smatram da oni trebaju biti mnogo glasniji

Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, izuzetno mi je drago što se danas obraćam, po prvi put, u ovom Domu, jer smatram da je ova tema zaista važna i da predstavlja stub funkcionisanja našeg društva.U materijalu koji smo dobili danas detaljno su obrazloženi predlozi kandidata, kao i njihove biografije. Smatram da su one zaista kvalitetne, te da nam daju nadu da će ova reforma koja se sada sprovodi zaista uroditi plodom.Kada govorimo o izboru kandidata na bilo koje funkcije koje su od ovog značaja, a pogotovo kada govorimo o funkcijama koje treba da budu potpuno nezavisne, ovim izborom mi oblikujemo budućnost naše zemlje. Kada kažemo budućnost, mi ne govorimo o narednih godinu, dve, tri, već govorimo o jednoj daljoj budućnosti, o projekciji koja treba da nam stvori sigurnost i stabilnu državu.Ovom prilikom neću komentarisati biografije kandidata, jer smatram da je od velikog značaja način na koji su oni izabrani, način i kriterijumi koji su korišćeni pri izboru, a pogotovo što većina kandidata jesu već potekli iz sudstva i tužilaštva, tako da zaista smatram da nas to dovoljno uverava da je ova vaša odluka, tj. vaš predlog zaista ispravan i da će dati rezultate.Kada govorimo o ženama na funkcijama, obično imamo neke procente i neke kvote koje treba zadovoljiti, kao, na primer, u Narodnoj Skupštini 30% poslanika je potrebno da budu osobe pola koji je manje zastupljen, a u ovom slučaju to su žene. Meni je izuzetno zadovoljstvo što ste vi izabrali toliko žena da budu sudije, zamenici sudija, tužioca, a one nisu morale da budu ni u jednoj kvoti, već su izabrane isključivo po svojim kompetencijama.Svi ćemo se složiti da je pravosuđe od vitalnog značaja za razvoj naše zemlje i našeg društva, jer sa jakim i nezavisnim pravosuđem zaista jedino tako možemo da idemo napred, te iz tog razloga je potrebno napraviti uslove u kojima će pravosuđe da funkcioniše potpuno nezavisno, a smatram da je ovo jedan korak, prvi i važan korak, a to je izbor kadrova koji su stručni i mladi. Ono što nam je značajno jeste što ste izabrali dosta mladih kadrova, a oni jesu budućnost ove zemlje. Hvala. Zahvaljujem.Narodni poslanik Marko Đurišić nije prisutan.Reč ima narodni poslanik Boško Obradović, a neka se pripremi narodni poslanik Bojan Torbica.Izvolite. Obradović** Hvala poštovani predsedavajući.Ići sudiji, trebalo bi da znači, ići pravdi. Naša narodna poslovica kaže – da pravda drži zemlju i gradove, još „Dušanov zakonik“, da ne treba suditi u strahu od cara nego po pravdi i zaista ovo jeste tema od velike osetljivosti i izuzetnog značaja za našu državu.Drago mi je da ovde vidimo predstavnike Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, da vidimo ko su ti ljudi koji stoje iza najvažniji pravosudnih funkcija u ovome društvu, koji zaista imaju ogromnu odgovornost kada ovakvim činom biraju nosioce najviših pravosudnih funkcija i time opredeljuju neku sudbinu pravosuđa u Srbiji za neki naredni period, a kasnije nakon tri godine to i potvrđuju ko je, da tako kažem, opravdao poverenje ili ne.Ono ne.Ono što, naravno, mogu da govorim iz ugla opozicije i da kritikujem svaki predlog koji dolazi u Narodnu skupštinu Republike Srbije, ali mislim da to u ovom slučaju jednostavno ne bi bilo pošteno. Nije lako postaviti se u ovom slučaju i ja ću se potruditi u ovom svom kratkom izlaganju da ukažem koje su to specifičnosti.Sa jedne strane, ova procedura deluje zaista kao jedina ispravna procedura. Zaista, vi kao neki nezavisni organ treba da date te predloge, imate iskustvo, imate znanje, znate praksu na terenu, dali ste ljude, predložili ste ljude iz pravosuđa, na taj način je ispoštovana nezavisnost sudstva i na svaki drugi način jednostavno to bi trebalo da bude procedura mimo politike i mimo političara, i nije normalno u krajnjem da mi ovde biramo ko treba da bude nosioc najviših pravosudnih funkcija, kada vi sigurno bolje znate i možete da ocenite njihov rad, jer svakodnevno neki ljudi sa njima rade i oni, da tako kažem, mogu najbolje da ih ocene.I, zaista iz tog ugla gledano trebalo bi podržati, jer je struka o struci se izrazila i na neki način predložila one koji trebaju da naslede struku. Taj ugao gledanja je jedan. Drugi ugao gledanja je naravno, ono naše negativno iskustvo koje mi u Srbiji imamo sa pravosuđem.Pre svega, partijski uticaj na pravosuđe, a onda jedan drugi uticaj koji možda nije dovoljno pomenut, a koji vredi pomenuti, a to je tzv. rodbinsko kumovski uticaj na pravosuđe. I, to je jedna tema koja je i te kako bolna i nešto slabo primećena, a koliko izlečena u našem pravosuđu, to bi tek bila tema za diskusiju.Naravno da iz tog ugla gledano, ja mogu iz ugla Dveri da navedem brojne, da tako kažem, probleme koje smo imali sa pravosuđem. Odbačene krivične prijave za izborne krađe iz 2012. godine, odbačene krivične prijave za antiustavno delovanje po pitanju Briselskog sporazuma, naše razne krivične prijave vezane za visoko-tehnološki kriminal, gde se neko lažno predstavlja u naše ima na internetu, što sve nikada nije dobilo nikakav epilog.Mogu da podsetim javnost i na razne druge stvari koje su obećavane, posebno od strane SNS koja je toliko poznata po lažnim predizbornim obećanjima da će se izboriti sa korupcijom, a evo pet punih godina nemamo nijednu pravosnažnu presudu pravosnažnu presudu po pitanju korupcije, niti se danas u zatvorima Srbije nalazi jedan jedini čovek koji je opljačkao ovu državu prethodnih 25 godina.Pa, koliko je to godina potrebno SNS da se završi bilo koji postupak? I, dokle će pod izgovorom nezavisnosti sudstva da zastarevaju postupci, da nema pravosnažnih presuda, da se obaraju tužbe itd?Dakle, jednostavno mnogo priče, a malo rezultata. Ono što, želim takođe dodatno da istaknem, jeste da imamo slučaj, recimo, da se i u svoje vreme i u ovom domu Narodne skupštine podizala neka robijaška odela poput, recimo, robijaškog odela za Mlađana Dinkića, od strane sadašnjeg predsednika Vlade Aleksandra Vučića, pa ne videsmo da je iko ikada procesuirao ekonomskog ubicu Mlađana Dinkića, koji je direktno na uništenje naših domaćih banaka i privreda.Dakle, čini mi se da je politika SNS u pravosuđu,

Mislim da je tu Rasim Ljajić, zaista bio pošten kada je pre neki dan rekao da je Aleksandar Vučić pravi petooktobarac i nastavljač 5. oktobra, možda i vrhunac 5. oktobra.Ono što želim ovde još da istaknem, jeste da, dakle mi ovde želimo da pohvalimo nekoliko stvari, što nisu favorizovani polaznici pravosudne akademije, jer je to bio način da se partijski, posebni i podobni kadrovi instaliraju u tužilaštvo i sudova. Ne smemo dozvoliti takvu vrstu forsiranja kursista i poslušnika, već nam trebaju ljudi koji su upravo iskustvo stekli u pravosuđu i samim tim njih i treba favorizovati što je ovde dobra stvar.Treba stvar.Treba obratiti pažnju i na činjenicu da je u pravosuđu rasprostranjena pojava nepotizma i favorizovanja srodnika, o čemu sam govorio i sa tim bi trebalo da se prestane. Dveri ne žele porodične pravosudne klanove, već stručne, dostojne i hrabre sudije i tužioce. Moramo birati nove kadrove u pravosuđu i podmlađivati strukturu, jer je poznato da u ovom trenutku ima sudova i tužilaštva koji su preopterećeni poslom, a u njima nema dovoljno sudija i zamenika tužilaca za postupanje.Sa druge strane, u beogradskom pravosuđu imamo konstantnih haosa sa izmetanjem i preseljenjima, što sve utiče na nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva. Sada kada biramo nove sudije i zamenike tužilaca, moramo voditi računa i o tome u kakvim uslovima se radi, tj. kakve su sudnice, kabineti i sve ono što treba da predstavlja osnovne uslove za rad ljudi u pravosuđu.Pitanje zarada u pravosuđu, je takođe, posebno pitanje, a ovde Dveri podržavaju sve stavove pravosudnih sindikata i strukovnih udruženja koja su usmereni na poboljšanje njihovog položaja, a posebno na jačanje kapaciteta pravne države, jer ne sme više partija da sudi, odnosno članska karta, već pravo.Dveri su takođe zabrinute zbog uvođenja novih pravosudnih profesija javnih izvršitelja, javnih beležnika, čime se nadležnost sudova sužava, tarife i troškovi povećavaju, sve na štetu građana Srbije, što je posebna tema.Posebno smo zabrinuti, istaći ću na kraju još dve stvari. Posebno smo zabrinuti zbog pritiska pojedinih medija na sudove i tužilaštva, čime je već stvorena ambijent gde javnost maltene presuđuje, gde se reaguje emotivno, umesto da se u odgovarajućim postupcima utvrde pravno relevantne činjenice od strane nadležnih državnih organa, pojedini mediji optužuju i presuđuju.Posebno pitanje predstavljaju slučajevi kada su tužilaštvo i sudovi faktički privatizovani od privatnih privrednih društva, pa je tako postojao veliki broj predmeta u kojima tužilaštvo štiti interese i uteruje dugove, recimo za privredno društvo „Dajners klub“ d.o.o koje je dugi niz godina izdavalo platne kartice iako nije poslovna banka.

Zaista je ispoštovana procedura. Verujemo da je ispoštovana i stručnost, nemamo dovoljno poverenja jer smo imali mnogo negativnih iskustava iz prošlosti.Da li smo dovoljno stručni da sve ovo ocenimo, da li treba da vam damo blanko poverenje, dokle ćemo kočiti izbor, da li bismo time možda kočili izbor novih sudija i tužilaca, što je neophodno za rad pravosuđa, ako bismo u ovom trenutku bili protiv ili tražili povlačenje vaših ovakvih odluka. Kako da vam verujemo, ko će da odgovara za to ako budete imali propuste u radu, to je veliki broj pitanja na koja u ovom trenutku nema odgovora. To je nešto što će naravno biti predmet dodatnog izlaganja naše poslaničke grupe.

Mislim da gospodin Boško Obradović ne ume da govori, a da ne pročita tekstove koji su mu unapred napisani. Ne znam gospodine Obradoviću ko vama piše te vaše antologijske govore, ali na kraju krajeva to me mnogo i ne zanima.Ono zanima.Ono što želim da kažem, jeste da ste jedan od nastavljača 5. oktobra vi, iz Dveri, jer je Bojan Pajtić kao predsednik DS koja je bila glavni učesnik u petooktobarskim dešavanjima 2000. godine, pozvao građane Srbije da na biračkim mestima, gde se ponavljaju izbori, glasaju baš za Dveri.Gospodin Krsto Janušević vam je već dana pokušavao da objasni da ste u Novoj Varoši npr. u koaliciji sa DS. Tako da Tako da mislim da je mrtva trka između vas i DS, ko je veći nastavljač petooktobarskih tradicija, koje su kao što građani Srbije dobro znaju, ostavile pravu pustoš u Srbiji.Što

ja mislim da nije u SNS, nego u vešem pokretu, organizaciji ili već kako vi zovete to čemu vi pripadate, gospođa koja je službenik administracije jedne strane države, jedne velike sile. Ona je na platnom spisku te države. Nije na platnom spisku neko ko je u predsedništvu SNS, nego u predsedništvu stranke

Replika.)Dobićete pravo na repliku naravno, molim vas samo da se prijavite.Replika, narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite. **Boško Obradović** Za razliku od vas i Aleksandra Vučića, gospodine Martinoviću, ja nisam sveznajući, već naravno da koristim sve ono što znaju i ostali poslanici i stručni savet iz srpskog Pokreta Dveri i uvek ću ovde biti glasnogovornik mnogo pametnijih ljudi od mene i mnogo stručnijih ljudi od mene, konkretno recimo za ovu oblast.Drugo važno pitanje jeste – ko je uopšte bivši režim ovde u ovom Domu Narodne skupštine? Pa vi, gospodine Martinoviću, ste uzeli Gorana Vesića koji je verovatno bio onaj koji je napunio dugim cevima Skupštinu Grada Beograda 5. oktobra. Dakle, vi ste uzeli kandidate žutih, vi ste uzeli nosioce tog propalog režima da danas vode Grad Beograd

Vi ne možete da pobegnete od istine da nema rezultata borbe protiv korupcije. Nema ih. Pet godina ste na vlasti - ni jedna pravosnažna presuda, niko nije u zatvoru Srbije na višegodišnjoj robiji koji je kriv za pljačku Srbije. Samo priča, samo hapšenja pred kamerama, samo velike medijske predstave na čelu sa glavnim glumcem Aleksandrom Vučićem, a konkretnih rezultata za borbu protiv korupcije nema.Ja

Ne rekoste nam, gospodine Obradoviću, na čijem je platnom spisku i od koga prima platu ta najumnija Srpkinja svega koja ne podržava SNS, a podržava vas iz Dveri.Da li treba da vas podsećam, gospodine Obradoviću, da ste na izbore izašli sa strankom za čijeg mandata su sprovedene te famozne 24 sporne privatizacije na koje je ukazala Evropska komisija? Te privatizacije su se desile kada ste vi vodili Srbiju, kada ste vi imali ministra privrede i kada ste vi odlučivali o tome koje fabrike će biti prodavane i po kojoj ceni. I posledice vaše politike se nažalost osećaju i dan danas. I sve ovo što Vlada Srbije radi, sve ovo što radi Aleksandar Vučić, radimo zato da popravimo tešku ekonomsku situaciju, katastrofalnu ekonomsku situaciju koju smo zatekli 2012. godine.Samo da vas podsetim, gospodine Obradoviću, kada ste vi bili na vlasti, vi i vaši politički saveznici,

2017. godini prelazimo četiri, smanjujemo nezaposlenost, povećavamo broj domaćih i stranih investitora, otvaramo nova radna mesta.Evo, gospodin Vučić, koga toliko mrzite i čije ime toliko spominjete, danas je bio u Senti na otvaranju još jedne nove fabrike. Otvaramo fabrike širom Srbije. Vi ste ih zatvarali, vi ste stavljali katance na te fabrike, mi te katance skidamo, otvaramo nove fabrike, otvaramo radna mesta.Gospodine Obradoviću,

da replike predugo traju. Vratićemo se na tačku dnevnog reda. Tokom vaše rasprave i vaše diskusije izazvali ste repliku. Mislim da sam bio i previše korektan i nema razloga da nastavljamo sa replikom.Nastavljamo dalje sa tačkom dnevnog reda.Obzirom da narodni poslanik Bojan Torbica nije prisutan, pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Izvolite. Narodni poslanik Miroslav Aleksić

mi danas živimo u zemlji u kojoj je politika iznad institucija sistema, iznad života građana i postavlja se objektivno pitanje i u objektivnost objektivnost današnjeg izbora predloženih kandidata.U prethodnim godinama imali smo prilike da vidimo rezultate u pravosuđu koji su pompezno najavljivani, menjani su ministri. Od svega toga nismo videli nikakve rezultate. Stanje se pogoršavalo i pogoršava se iz dana u dan i zato ne treba da pitamo nikoga van zemlje, ne trebamo da pitamo ni Evropu, ni svet. Treba da pitamo naše građane, one koji trebaju svoja prava da ostvare upravo u pravosuđu RS.Primeri RS.Primeri dokazuju da politika itekako u prethodnom periodu i prethodnim godinama utiče na pravosudni sistem i zahvaljujući uticaju na politiku vlast vodi rat i političku borbu sa političkim neistomišljenicima, reketira privredu i privrednike, zastrašuje ih, naravno, ono što je najveći problem, sprečava konkurentnost upravo u ovoj oblasti i zato se realno postavlja pitanje – da li mi biramo one koji su podobni vlasti i vladajućem režimu ili one koji su zaista najstručniji?Želim da verujem jer živim u ovoj zemlji da ćemo izabrati najstručnije ljude i da su ovi kandidati zaista ti ljudi koji treba da obavljaju te funkcije, ali gledajući praksu i istoriju koja je učiteljica života u prethodne četiri godine ne mogu biti siguran u to.Ako pogledate sada kako funkcioniše i najavljena borba protiv korupcije o kojoj smo slušali unazad pet godina od premijera, ljudi koji danas vrše vlast da će to biti nešto prvo što će uraditi, da će stati na red korupciji, to se svelo zaista na medijske najave hapšenja pred kamerama i veliki broj krivičnih prijava bez epiloga bez epiloga suda, jako malo optužnica, a presuda još manje.Zbog toga se i postavlja pitanje – da li u ovoj zemlji treba i da postoji sud, tužilaštvo ako imamo izvršnu i zakonodavnu vlast koja tuži, koja vodi postupke, koja dokazuje i koja na kraju presuđuje?Imamo bezbroj primera iz prakse gde su bila pompezno medijski najavljivana hapšenja i razno razna druga krivična dela od najviših organa državne vlasti. Postavlja se pitanje – ko ovde obavlja koju funkciju? Da li premijer treba da najavljuje hapšenja ili to treba da rade nadležne institucije? Da li režimski mediji treba da govore o tome kako će da bude uhapšeno 100 tajkuna i 100 političara, kako postoje dokazi za ovog ili ono ili to treba da rade institucije sistema?Jedan od najsvežijih primera je i postupanje ili ne postupanje u slučaju Savamale, gde je suspendovan deo teritorije Republike Srbije u određenom vremenskom periodu. Šest meseci posle toga u državi u kojoj mi živimo nemamo odgovor ko je tokom noći nekog vezao, izbacio iz svog objekta i to mu porušio. Šta više da govorimo o pravosuđu i zemlji u kojoj živimo. Dok ne dobijemo odgovor na to, iako ga je premijer najavio, ali ga nije dao, ne možemo biti ubeđeni u to da se stanje u Srbiji promenilo i da postoji sistem institucije. Očigledno da ne postoji.Moram da pomenem i veliki broj predmeta koji su zastareli. Ovih dana slušamo i o predmetu Karića i o predmetu Miloševića, da ne zaboravim i Subotića i sve ostale predmete koji su zastareli i naneli veliku štetu ne samo državi, nego građanima od kojih se finansira danas Republika Srbija.Takođe, postoji veliki broj predmeta u kojima se ukoliko sudije nisu podobne za te predmete, oni menjaju ili se na njih vrši pritisak ili se zastrašuju, kao što smo mogli da vidimo i u predmetu protiv brata premijera, Andreja Vučića, gde je to urađeno vrlo efikasno i na jedan način koji pokazuje da pravosuđe u Srbiji može biti i efikasno, ukoliko je u interesu vlasti.Sa druge strane, mene moji građani Trstenika i Aleksandrovca i Kruševca pitaju kada će oni moći da ostvare svoja prava na sudu u predmetima koji traju godinama, u predmetima u kojima oni ne mogu da dostignu svoju pravdu ili kada će biti kažnjeni oni za koje su obični građani podneli možda neke prijave ili neki koji su zloupotrebili određene funkcije koje su oni obavljali.Dakle, kao što istraživanja pokazuju, 80% građana Srbije ne veruje u pravosudni sistem i to je ocena. Ova Vlada i Skupština ne treba da budu otuđeni od svojih građana i njih treba da pitaju za ocenu ocenu svog rada i kvaliteta svog rada.Mi imamo i situaciju da su tužioci i sudije zaplašeni i zaplašeno osluškuju šta će im reći političari. Ne govorim ovo samo ja, ovo će vam reći svi oni, samo što ja govorim javno. Svi će vam ljudi to reći. Dakle, tuži se preko medija, ljudi se zastrašuju, i danas imamo jednu situaciju hroničnog straha u zemlji u kojoj živimo i u kojoj treba da vlada pravo, da živimo u zemlji vladavine prava, a ne u zemlji u kojoj se vlada bahatošću, osionošću, zastrašivanjem i zloupotrebom vlasti.Upravo zbog svega toga, naravno, ne zbog ne zbog procene naše, jer ja nisam stručan i kompetentan da procenjujem kvalitet ovih ljudi, to treba da rade institucije koje se time bave, ali učen dosadašnjom praksom ovoga režima kako se zloupotrebljava pravosuđe, pravosudni sistem i kako se ponaša sa ovim ljudima, ne mogu biti ubeđen da ovo neće biti ponovo grupa ljudi koji će biti partijski poslušnici i koji će suditi onako kako to odgovara vladajućem režimu. Zbog toga Poslanička grupa SDS i Narodnog pokreta Srbije neće glasati za ove predloge. Hvala. Zahvaljujem.Dobićete reč, naravno.Imamo više prijavljenih u sistemu. Idemo redom. Povreda Poslovnika, narodi poslanik Darko Laketić, najpre. Izvolite. **Darko predsedavajući, smatram da je povređen član 107. Poslovnika o radu Narodne skupštine, koji kaže da je govornik na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.Naime, o čemu se radi. Pre svega, čovek sam koji je vrlo tolerantan i koji može da istrpi kritiku i, naravno, savet, bez obzira da li je on dobronameran ili ne, ali u ovom slučaju zaista je nemoralno da oni koji su radili reformu u pravosuđu, onakvu kakvu su radili, da praktično su ljudi selektovani iz jedne kancelarije u jednom ili više gradova, ko će nastaviti da radi svoj sudijski poziv, a ko ne, da danas ovde nama daju moralne lekcije o tome kako procedure i bilo šta u izboru novih članova, odnosno novih zaposlenih, novih radnika sudstva, odnosno sudova i tužilaštva, nisu valjani. Sramotno je upravo iz tih razloga što, jednostavno, ljudi koji nisu poštovali ne samo sudstvo i pravosuđe, nego nisu poštovali svoju državu, sebi daju za pravo da drže nama moralne lekcije. Iz tih razloga, mislim da je povređen Poslovnik i mislim da je povređeno dostojanstvo ovog parlamenta. Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, želim da vam ukažem da ste povredili član 104. pošto ste vrlo brzo malo pre prešli na drugog govornika, a niste nam dali mogućnost da se javimo, znači po članu 104. uskratili ste nam pravo na repliku. Želim da vas posavetujem da pogledate kako je recimo danas, pre vas, sednicu vodila predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, koja nije uskraćivala pravo poslanicima na repliku.Gospodin Aleksandar Martinović je vrlo elokventan i rečit i sigurno sam ume da se snađe. Ne morate vi da branite njega i njegovu stranku od brojnih bolnih činjenica na koje mi ukazujemo. Znam da njega žulja i da ga boli, pa zato pominje zatvaranje fabrika. On nije uhapsio Mlađana Dinkića, nego šta više, Aleksandar Vučić, njegov šef, je postavio Ivicu Kojića, šefa kabineta Mlađana Dinkića, za svog šefa kabineta.

član 104. Moram da vas usmerim na član 103. koji kaže da povredu Poslovnika možete reklamirati odmah, neposredno po učinjenoj povredi, a ne nakon toga. Tako da vam zahvaljujem.Nastavljamo dalje. Da li se još neko javio?

Milićeviću, pozivam se na 106. Govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Mi smo čuli prethodnog govornika da govori o stvarima koje uopšte nisu na dnevnom redu. Tako npr. o presudama, govori i daje svoj sud o presudama i ponovo se mešamo u sudske organe i tužilačke, čak u procese koji nisu presuđeni. Za mene je to pritisak na sud i na tužilaštvo, s druge strane, i na neke procese koji su završeni, kao npr. stalno spominjanje brata predsednika Vlade. To rade iz mržnje iz mržnje prema predsedniku Vlade.Drugo, gospodine predsedavajući, tumačiti ovde presudu gospodinu Miloševiću, bivšem predsedniku, rade upravo oni koji su kršili Ustav RS, Ustavni sud RS i zato nisu odgovarali. Dakle, to je to je nezamislivo da se radi u ovom visokom parlamentu.S druge strane, dozvolite na kraju da kažem da postoje dve mrlje u istoriji srpskog naroda. Prva je mrlja slanje Karađorđeve glave i druga, u kome su gospoda učestvovala, Miloševića u Hag. Hvala. Zahvaljujem gospodine Atlagiću.Povreda Poslovnika, narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. Zahvaljujem.Rekli ste član 27. a u vezi sa članom 107, 103 i 104. i vaše pravo da obrazlažete da možete da date repliku kome hoćete, kome nećete je vaše pravo predsedavajućeg i diskreciono pravo, ali je nedopustivo da nam se obratite sa tim da ne može da se dobije reč za povredu Poslovnika i da mora da se govori o povredi Poslovnika i da onda prisustvujemo zloupotrebi prava predsedavajućeg, da slušamo narodnog poslanika koji ni jedno slovo ne progovori o povredi Poslovnika, niti se javio da govori o prethodnom govorniku, jer je prethodni govornik bio ovlašćeni predstavnik Poslaničke grupe „Dveri“ gospodin Nogo.Dakle, ako pred celom srpskom javnošću i pred nama poslanicima jednom poslaniku uskratite pravo da govori o povredi Poslovnika zato što se nije javio odmah posle prethodnog govornika, a onda dva minuta kasnije date isto pravo drugom narodnom poslaniku, koji takođe ne govori o povredi Poslovnika prethodnog govornika, onda time grubo kršite Poslovnik, član 27. i zloupotrebljavate funkciju predsedavajućeg.Molim vas da to ne činite, pošto nema potrebe. Vaše je pravo da narodnim poslanicima date repliku ili ne date, ali nemate pravo da diskriminišete pravo po članu 103, da narodni poslanik dobija reč da govori o povredi Poslovnika. Pogotovo nemate pravo da nam se rugate time što jednom poslaniku u roku od četiri minuta reč o povredi Poslovnika ne date, a drugom date. Potpuno je svejedno ko je u pitanju, nije dobro za ovaj parlament, pa vas molim da to ne radite. Ne tražim da se izjasnite, da se Skupština izjasni, ali nemojte, nema potrebe. Zahvaljujem.Nastavljamo sa radom.Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski, šef poslaničke

po onoj narodnoj - sto puta izrečena laž postaje istina, moram da odgovorim na ove gnusne laži.Dakle, govoriti o tome da je u vreme DSS i Vlade Vojislava Koštunice privredni rast bio najmanji, da je najveći deficit, da je uništena privreda, je čista neistina. Gospodine Martinoviću, idite na sajt Narodne banke, koju vodi vaš vaš član, gospođa Tabaković, pa pogledajte. Realni rast bruto društvenog proizvoda od 2005. do 2008. godine je bio od 5,5% do 5,7%. Prosečne zarade su se kretale od 209 evra 2005. do 400 evra 2008. godine. Deficit je iznosio od minus 1,7 do 0,5 u plusu. Javni dug Republike Srbije je bio 50% 2004, a 2008. godine 28%. Kurs dinara je bio 83 na početku, a na kraju mandata 81. Spoljni dug od 14 milijardi je spao na 8,7. To su parametri o kojima vi možete da sanjate. Samo možete da sanjate.To što stalno podmećete propast privrede, 24 privatizacije i slične stvar, četiri godine vi držite vlast apsolutnu, i policiju i sudstvo, sve je pod vašom ingerencijom, izvolite, imate sve prerogative sile da sve istražite i da svakog osudite. Nemojte da preuzimate ingerencije sudske vlasti i da vi određujete ko je za nešto kriv. narodni poslanik Aleksandar Martinović, replika. Izvolite. **Aleksandar Martinović** Neću ja da preuzimam ingerencije sudske vlasti, ja sam predsednik poslaničke grupe i za mene je merodavno mišljenje građana.

vas da pitam, gospodine Lapčeviću, vi koji se toliko zaklinjete u narod, koliko ste glasova osvojili u Beloj Palanci?

vi predstavljate, ne znam ni ko vam je predsednik stranke, ni ko vam je predsednik poslaničke grupe i, da vam pravo kažem, ne znam ni po kom osnovu vi dobijate reč, ali nije to toliko bitno.Srpska bitno.Srpska napredna stranka je osvojila u Beloj Palanci 18. septembra 70% glasova. Zašto insistiram na Beloj Palanci? Zato što nije mala stvar ubedljivo pobediti u jednoj maloj, zapuštenoj opštini na jugu Srbije. Vi koji se toliko zaklinjete u narod, koji kažete kako mi radimo protiv naroda, kako ništa dobro nismo uradili za Srbiju, evo, mi smo u Beloj Palanci osvojili 70% glasova. Koliko glasova je osvojila DSS u Beloj Palanci? Ako vi nosite spas za Srbiju, evo, kažite mi i vi i gospodin Aleksić i Boško Obradović,

navodno osvojili 75% glasova sa kvazi strankama na ponovljenim izborima. E, u takvoj lažnoj demokratiji, gospodine Martinoviću, neće učestvovati DSS, dok nam vi pravite virtuelnu stvarnost, dok kradete i na silu raspuštate skupštine. U takvoj Srbiji nećemo da… **Đorđe Milićević** Gospodine Lapčeviću, ne možete se na takav način obraćati narodnim poslanicima. Dobili ste pravo na repliku, iskoristili ste

se tiče opaske gospodina Martinovića na moj izborni rezultat, ja ću mu vrlo rado odgovoriti, jer sam ja bio nosilac liste u Trsteniku

i Bratislava Gašića, vašeg bivšeg ministra i njegove medije, da me pobedite za 0,5%. Osvojili smo 36%, valjda to nešto znači, gospodine Martinoviću. Vi kad god hoćete u vaše mesto izađite, pa ćemo onda da se izmerimo ko koliko glasova ima.Druga stvar, vi sada vi sada zapravo se krijete iza lika i dela Aleksandra Vučića i podržavate ovaj politički sistem partokratski, koji uništava Srbiju. Sada govorimo ovde o izboru na visoke funkcije sudstva i tužilaštva. Reći ću vam samo jednu stvar,

nego će platiti narod. Skidamo takođe sutra gradovima i opštinama pare, uzimamo penzionerima, uzimamo svima, a onda imamo zamontirane političke procese da plaćamo različite odštete. E, to je razlika između mene i vas. Kad se promeni politički sistem i kad budemo imenom i prezimenom svi stali na crtu, nećete moći da manipulišete kao što sada Belom Palankom manipulišete, jer ste imali rast sa 22% na 70% za nekoliko meseci, i pritiskajući ljude tamo i pričajući im laži i neistine. To je sistem. Kad promenite sistem, kad svi stanemo na crtu, onda možemo da govorimo ko je koliki rezultat ostvario.